uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite mi isto također par riječi vezano za Prijedlog Zakona o općoj sigurnosti proizvoda s Konačnim prijedlogom zakona. Ovdje se radi o sigurnosti proizvoda koje je jedno od prioritetnih pitanja kako u državama članicama Europske unije, tako i u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga Zakon o općoj sigurnosti proizvoda propisuje da svi proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju biti sigurni. S druge strane potrošači trebaju raspolagati sa svim bitnim informacijama koje se odnose na sigurnost proizvoda ili usluga koje se nude na tržištima. Ovaj se Zakon primjenjuje na one proizvode na tržištu čije je područje sigurnosti nije uređeno posebnim propisom i u slučajevima kada rizici, odnosno vrste rizika koje bi proizvod mogao predstavljati u odnosu na potrošača nisu predviđeni posebnim propisom. U protivnom navedeni proizvodi ne mogu predstavljati rizik za zdravlje i sigurnost potrošača što se mora spriječiti. Kada govorimo o sigurnosti proizvoda glavna stečevina Europske unije koja se odnosi na mjere sigurnosti obuhvaća nekoliko smjernica kao što su smjernice opće sigurnosti proizvoda koje su unesene već u hrvatsko zakonodavstvo kroz važeći Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, a koji je donesen u listopadu 2003. godine. Zatim su tu dvije smjernice koje se odnose na odgovornosti za neispravan proizvod koje su također prenesene u hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o obveznim odnosima te smjernica koja se odnosi na proizvode koji zbog toga što nisu onakvima kakvi se prikazuju ugrožavaju zdravlje ili sigurnost potrošača još uvijek nije prenesena u hrvatsko zakonodavstvo, a što će biti učinjeno usvajanjem ovog Zakona. Ovom se smjernicom države članice obvezuju primijeniti mjere kojima bi se s tržišta uklonili takvi proizvodi koji predstavljaju opasne imitacije. Smjernica posebnu težinu stavlja na pravo javnosti da bude obaviještena o opasnim proizvodima te sadrži odredbe kojima se javne vlasti obvezuju omogućiti građanima pristup informacijama o postojanju opasnosti proizvoda na tržištu, opasnih proizvoda na tržištu. Donošenjem ovog Zakona neće biti dopušteno proizvoditi, uvoziti, izvoziti, oglašavati i stavljati na tržište proizvode koji se smatraju opasnim imitacijama. proteklom razdoblju analizom važećeg Zakona o općoj sigurnosti proizvoda iz 2003. godine utvrđene su u pojedinim odredbama određene pravne praznine koje je zbog značaja sigurnosti proizvoda na tržištu bilo nužno detaljnije i sveobuhvatnije urediti. Isto tako ocijenjeno je da je područje primjene važećeg zakona uže od onoga koje obuhvaća smjernica opće sigurnosti proizvoda te da pojedini dijelovi te smjernice nisu u cijelosti preneseni u hrvatskog zakonodavstvo. Smjernica vezana za opasne imitacije također nije ugrađena u hrvatsko zakonodavstvo. Zbog toga je bilo potrebno pristupiti uređenju ovog područja kroz izmjene i dopune važećeg Zakona o općoj sigurnosti proizvoda. Ja bih istaknuo neke vrlo važne izmjene i dopune ovog zakona a koje će se pozitivno odraziti na sigurnost potrošača u Republici Hrvatskoj. Ovim zakonom razgraničit će se obveze proizvođača i distributera na način da je obveza proizvođača plasirati na tržište samo sigurne proizvode, a distributera da djeluju s dužnom pažnjom i postupaju prema primjenjivim primjenjivim sigurnosnim uvjetima osobito neisporučivanjem proizvoda za koje znaju ili za koje su trebali pretpostaviti da ne udovoljavaju ovim uvjetima. Također u slučaju da proizvođači ili distributeri znaju ili bi trebali znati kakvu opasnost po potrošače predstavljaju proizvodi koji su stavljeni na tržište dužni su o tome odmah izvijestiti nadležna inspekcijska tijela. Izmijenjeni su i dopunjeni kriteriji prema kojima će se proizvod smatrati sigurnim u smislu da proizvod mora biti sukladan pravilima kojima se utvrđuju zdravstveni i sigurnosni zahtjevi koje proizvod mora zadovoljavati kako bi mogao biti stavljen na tržište. S tim u svezi ministar nadležan za opću sigurnost proizvoda u suradnji sa hrvatskim nacionalnim norminim tijelom objavljivat će popis normi čijom se uporabom proizvod smatra sigurnim. U cilju stvaranja općih obveza a kako bi se na tržište stavljali samo sigurni proizvodi te osigurala dosljedna visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača nadležna inspekcijska tijela mogu poduzimati mjere koje su usmjerene na sve one koji na tržište stavljaju nesiguran proizvod. Isto tako važno je naglasiti da će se povrat proizvoda od potrošača poduzimati samo u krajnjem slučaju kada druge mjere nisu dostatne za sprječavanje određenih rizika bilo od strane proizvođača ili nadležnog inspekcijskog tijela. Nadalje. Kroz definiranje pojma proizvoda koji se smatraju opasnom imitacijom kao i zabranom proizvodnje, uvoza i izvoza i stavljanja na tržište takvih proizvoda pojačane su odredbe o sigurnosti proizvoda za potrošače a prije svega zaštita djece. U cilju što učinkovitijeg provođenja ovog zakona pojačana je uloga i ovlast nadležnih inspekcijskih tijela, te su isto tako povećane kazne u slučaju prekršaja. Za kraj bih želio još jednom naglasiti da će se izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda postići željeni cilj, a to je da se potrošači na tržištu osjećaju sigurno i zaštićeno. Stoga se predlaže da Hrvatski sabor usvoji ovaj zakon. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Evo, iz uvodnog izlaganja državnog tajnika čuli smo razloge zbog kojih je bilo potrebno donijeti izmjene i dopune Zakona o sigurnosti proizvoda. Isto tako smo čuli koje sve direktive reguliraju područje zaštite potrošača i zdravlja Europske unije. Pa bih se kratko osvrnula na nešto što mislim da je najbitnije istaknuti kod donošenja izmjena i dopuna ovog zakona. Direktive koje se odnose na odgovornost za neispravan proizvod već su implementirane u Zakonu o obaveznim odnosima, tako da tu nije bilo potrebno nikakvih izmjena u postojećem zakonu. Direktiva o općoj sigurnosti već je u većini implementirana u važeći Zakon o sigurnosti proizvoda iz 2003. godine, a ista direktiva posebnu pozornost daje pravu javnosti da bude obaviještena o opasnim proizvodima. To znači da nadležna tijela moraju omogućiti građanima pristup informacijama o postojanju opasnih proizvoda na tržištu. Isto tako obveza je Europske komisije upravljati sustavom brze razmjene informacija u slučaju opasnih rizika za potrošače. Zato se jednom tjedno na web. stranici potrošački poslovi odnosno consumer affairs objavljuju podaci o opasnim proizvodima i to fotografije proizvoda, trgovački naziv, zemlja podrijetla, mogući rizici i svi drugi podaci. Direktiva koja se odnosi na proizvode koji zato što nisu onakvi kakvima se prikazuju a ugrožavaju zdravlje i sigurnost potrošača implementirana je u ovom zakonu. To su te opasne imitacije. Proizvodi i usluge koje se nude na unutarnjem tržištu moraju odgovarati sigurnosnim standardima a potrošač mora biti dobro informiran o proizvodu. A ne kao što je često slučaj da povećalom moramo tražiti na deklaraciji osnovne podatke o proizvodu, da su te deklaracije sa premalo podataka da bi potrošač donio ispravnu odluku Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona razgraničavaju se i egzaktno utvrđuju obveze proizvođača i distributera. Proširena je definicija proizvođača te se sada proizvođače smatra i osoba koja je proizvod preradila. Pojačana je uloga i ovlasti nadležnih inspekcija, povećane su kazne za prekršaje, jer bez dobrih kazni nema ni dobre primjene zakona. A sve s ciljem da se na tržište stavljaju samo sigurni proizvodi i time osigura zaštita zdravlja i sigurnost potrošača, a nadasve zaštita zdravlja djece. Osim usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije i direktivama o općoj sigurnosti proizvoda i opasnim imitacijama ovim zakonom osigurat će se visoka razina zaštite građana i slobodan protok potrošačkih roba na unutarnjem tržištu, te će klub HDZ-a glasovati za njegovo donošenje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. pravo na riječ. Zaključujem ovu točku dnevnog